A sada po dogovoru klubova i ministra, raspravit ćemo u objedinjenoj raspravi - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske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

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub SDP-a i kolega Franko Vidović. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Klub SDP-a Hrvatske podržat će Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade RH i Vlade Kraljevine Švedske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Naime, RH je tijekom 2006., 2007. i 2008.godine donijela zakone iz područja informacijske sigurnosti kojima je osigurana primjena potrebnih mjera i standarda u razmjeni klasificiranih podataka između RH i drugih zemalja te je započet proces sklapanja međunarodnih ugovora kojima se razmjenjuju i štite klasificirani podaci. Donijet je niz zakona, Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, Zakon o sigurnosti provjerama, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o informacijskoj sigurnosti kao i niz podzakonskih akata. Npr. Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH obuhvaćena je međunarodna razmjena i zaštita klasificiranih podataka. Zakonom o informacijskoj sigurnosti utvrđen je pojam informacijske sigurnosti, mjere i standard informacijske sigurnosti, područje informacijske sigurnosti te nadležna tijela za donošenje, provođenje i nadzor mjera i standarda informacijske sigurnosti. Definirana su i tijela na koji se zakon primjenjuje pa se isti odnosi na državna tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te na pravne osobe s javnim ovlastima koje u svom djelokrugu koriste klasificirane i neklasificirane podatke. Tim zakonom predviđeno je i ustrojavanje posebnih fondova za klasificirane podatke koje RH preda druga država odnosno međunarodna organizacija ili institucija s kojom RH surađuje. RH surađuje. RH potpisnica je i članica niza konvencija i međunarodnih ugovora kojima se regulira suradnja država u cilju razmjene podataka i informacija u borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala, sprečavanju pranja novca, financiranju terorizma, procesuiranju ratnih zločina ali i u niz civilno-pravnih odnosa. Neminovna je daljnja potreba da država kroz bilateralne ugovore dogovara specifične odnose, standarde, pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka koji nastaju zajednički ili se razmjenjuju. Ovim ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih strana, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti, postupanje s klasificiranim podacima, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka. Sadržane su također i posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređuje se način ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka, postupanje u slučaju povreda sigurnosti kao u konačnici pitanje troškova nastalih u provedbi ugovora. Potpise ovih ugovora načelno je izraz s jedne strane bliskih vanjskopolitičkih odnosa između država, a s druge strane povećane potrebe za njihovim usklađenim djelovanjem na rješavanju najčešće sigurnosnih pitanja i problema koji često svojom složenošću prelaze i nadilaze nacionalne okvire. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a kolega Davor Božinović. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre. Ja bih kazao da je malo neuobičajena praksa da predlagatelj ovdje pred zastupnicima Hrvatskog sabora ne nalazi za potrebno da obrazloži prijedlog koji je na stolu. Možda čak i ne toliko zbog nas ovdje, ali zbog dviju država koje su supotpisnice ovog ugovora. Mislim da je dobra diplomatska praksa da se pokaže jedan rešpekt prema supotpisnicima ovog ugovora odnosno ovih ugovora jer da oni nisu bitni vjerojatno se ne bi ni potpisivali. Hrvatska je aktivni sudionik sustava kolektivne sigurnosti kojeg nema bez suradnje, bez razmjene specifičnih informacija kojima se unapređuje napore i bilateralnih aktera, ali i šire u borbi protiv organiziranog kriminala na međunarodnoj sceni. Kao što znamo suvremene prijetnje su s jedne strane i raznovrsne, one su prekogranične tako da suradnja na ovom pitanju povećava spremnost svih za nošenje tereta u toj borbi, za suočavanje u izazovima i za suprotstavljanje odnosno preveniranje izazova za međunarodnu sigurnost i na ovaj način. Ovaj sporazum predstavlja okvir koji promiče standarde dobrog upravljanja, a to znači da se odustaje ili da se zanemaruje neka postojeća praksa suradnje i razmjene na ad hoc osnovi već se regulira prvo na nacionalnoj, a onda se i o drugoj državi obavještava kako je na nacionalnoj razini uređen nadzor nad informacijama specifičnog karaktera. Dakle utvrđuje se jedan mehanizam zaštite kao što rekoh u cilju međunarodne suradnje. A sada ono što sam na početku kazao. Ovakav ugovor ima važan bilateralni kontekst, ne samo u kontekstu zajedničkih prijetnji već on govori o visokoj razini povjerenja koje postoji između država potpisnica jer se odnosi država koje imaju ovakav sporazum dižu na jedan viši stupanj uzajamne suradnje što je apsolutno korak dalje od klasične bilateralne suradnje između država i zato mislim da je zavrijedio i uvodno slovo predlagatelja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege u srijedu 28.nastavljamo sjednicu u 9,30 raspravom o Konačnom prijedlogu Obiteljskog zakona. Hvala lijepa. Hvala vam